Предложение от народния представител Филип Попов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 47: „§ 47. (1) Лицата, които имат право на основание чл. 28, чл. 50 или чл. или чл. 195, ал. 4 да бъдат възстановени на заеманата преди избора или назначаването им длъжност в закритите с този закон органи на съдебната власт, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от освобождаването им, се възстановяват на равна по степен длъжност в съответните органи на съдебната власт. (2) Лицата, които към датата на влизането в сила на този закон заемат длъжност административен ръководител и заместник на административен ръководител и след освобождаването им от съответната длъжност трябва да се върнат на длъжност

Предлагам да направим дискусия по тях, да ги гласуваме и след това ще преминем към преписките. Има ли желаещи за изказване по тази тема? Не виждам. Закривам дискусията. Заповядайте, господин

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 80, ал. 2, изречение второ правя редакционно предложение. В редакцията на

§ 48: „§ 48. Неприключилите до влизането в сила на този закон досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон.“ По § 44 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 44 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 49: „§ 49. § 49: „§ 49. Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на този закон не е даден ход на съдебното следствие, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон.“ По § 45 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 45 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 50: „§ 50. става § 50: „§ 50. (1) С влизането в сила на този закон първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е даден ход на съдебното следствие, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. (2) Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключването на производствата по тях. по тях. (3) Съдиите от съдебния състав, разгледали първоинстанционните наказателни дела, по които е постановена присъда, когато не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за обявяване на мотивите към присъдата.

предложение от народния представител Дани Каназирева: „Параграф 46 да се измени, както следва: Въззивните наказателни дела пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които не е проведено заседание по чл. 327 от НПК, в 14-дневен срок от влизането в сила на закона, се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 51: „§ 51. § 51: „§ 51. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които не е даден ход на съдебното следствие, се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон.“ По § 47 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 47 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. предложение от народния представител Дани Каназирева: „Параграф 47, ал. 1 да се измени, както следва: „С влизането в сила на закона въззивните наказателни дела пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които е проведено заседание по чл. 327 от НПК, стават подсъдни на Софийския апелативен съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 56: „§ 56.

провел заседанието. (2) Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключването на производствата по тях.

Понеже и други неща имаме да направим, ако позволите, ще трябва да прочета съобщението за парламентарния контрол, докато си прегледате изказванията за последно. Парламентарният контрол за 15 април 2022 г., петък: „1. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на пет въпроса от народните представители Васил Зашкев; Байрам Байрам, Павлин Кръстев и Адлен Шевкед; Севим Али, Фатме Рамадан и Ешереф Ешереф; Андрей Чорбанов; и Васил Стефанов. 2. Министърът на енергетиката Александър Николов ще отговори на осем въпроса от народните представители Петър Куленски; Рамадан Аталай, Станислав Анастасов и Фатме Рамадан; Мартин Димитров (два въпроса); Христо Терзийски; Стоян Таслаков; Антоанета Цонева; и Красен Кръстев. 3. Министърът на младежта и спорта Радостин Василев ще отговори на един въпрос от народния представител Димитър Николов. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 87 въпроса от народните представители Хайри Садъков (три въпроса); Елхан Кълков (два въпроса); Павлин Кръстев (три въпроса);

Министърът на външните работи Теодора Генчовска ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Христов. 6. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на седем въпроса от народните представители Александър Симидчиев – два въпроса; Елисавета Белобрадова; Стефан Апостолов; Илиана Жекова; Ивайло Христов – два въпроса. 7. Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на един въпрос от народния представител Цвета Галунова. 8. Министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Петров; Зорница Стратиева и Александър Дунчев; и Златомира Карагеоргиева-Мострова, и на едно питане от народния представител Младен Шишков. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 97, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: Поради командировка извън страната се отлагат отговори на въпроси с писмен отговор от министъра на външните работи Теодора Генчовска; Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: - министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер;

един въпрос народните представители Стефан Шилев и Иван Тотев към министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Отметнахме и тази задача и сега откривам дискусия по така представените параграфи от 43 до 47.

Благодаря, господин Председател. Колеги, аз ще направя едно общо изказване по няколко от параграфите, които касаят де факто продължението на делата – дали пред първа, дали пред въззивна инстанция. Преди малко в едно от изказванията, касаещо статута и преназначението на съдиите и прокурорите, аз споменах второто твърдение на управляващата коалиция, че нито едно от делата няма да бъде забавено, затруднено, ще се обори с част от разпоредбите в Преходните и заключителните разпоредби. И за съжаление, то се обори с направените изменения между първо и второ четене, които бяха различни от текстовете, които бяха гласувани на първо четене и предложени от вносителя. За съжаление, колеги, останах с впечатление – предложенията са направени от колеги от „Продължаваме Промяната“, и при обсъждането в Правната комисия, когато няколко пъти ние задавахме въпроси към вносителите, на нас всъщност не ни отговаряха вносителите на тези предложения между първо и второ четене, а ни отговаряха адвокати, което – няма лошо да ползваме експертизата на адвокати, все едно те са вносители, те защитаваха този текст. В какво се касае това изменение? 2018 г. или 2017 г. беше въведено въпросното разпоредително заседание, което целеше да дисциплинира и прокуратурата, и да даде възможност с с определение да се направят няколко важни процесуални действия, преди да започне съдебното следствие, така че да се предотврати практиката на безкрайно връщане на делата за отстраними процесуални нарушения на пето или шесто заседание от съдебното следствие в съда. Какво се прави в това разпоредително заседание, тъй като чух някои неверни неща, ако изобщо чух някакви неща от вносителите по време на заседанието на Правната комисия. Там се решават, освен подсъдно ли е на съда, има ли основание